Tere hommikust, head kolleegid! Alustame täiskogu VII istungjärgu 15. töönädala teisipäevast istungit. Ja nagu ikka, istungi alguses on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Marek Jürgenson, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Õiguskomisjon algatab relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kavandatakse kahte sorti muudatusi: esiteks, relvaeksami muutmine vaid eestikeelseks, ning [teiseks,] relvaloa taotleja toimepandud süütegude arvestamine. Eelnõuga tehakse relvaseaduses muudatused, millega tagatakse vaid eesti keelt heal tasemel valdavatele välismaalastele relvaloa taotlemise võimalus. Selle saavutamiseks muudetakse relvaloa taotlemisel sooritatav relvaeksam täies mahus vaid eestikeelseks. Samuti on oluline märkida, et tulirelvad ei satuks isikute kätte, kes on kunagi sooritanud väga raske kuriteo või ei oska nendega ohutult ümber käia. Seetõttu täiendatakse eelnõu järgi relvaseaduses sätestatud relvaloa väljastamisest keeldumise aluseid. Muu hulgas nähakse ette, et teatud raske kuriteo toime pannud isik ei saaks mitte kunagi taotleda relvaluba. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Rohkem eelnõude üleandmise soovi ei ole. Selle eelnõu edasise menetluse üle otsustame juhatuses loomulikult vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Palun nüüd kohaloleku kontroll.

Austatud istungi juhataja ja kolleegid! Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse algatas Vabariigi Valitsus 22. veebruaril sel aastal ja juhtivkomisjoniks on sotsiaalkomisjon. Eelnõu eesmärk on muuta tervishoiusüsteem paindlikumaks ja tagada üldarstiabi parem kättesaadavus. Muu hulgas sätestatakse, et alates 1. juulist korraldab üldarstiabi Terviseameti asemel Eesti Haigekassa.Eelnõu esimene lugemine lõpetati siin saalis 6. aprillil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega komisjonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Küll aga saatis Sotsiaalministeerium 9. aprillil komisjonile ettepanekud eelnõu muutmiseks. Toimus laialdane huvigruppide kaasamine. Arvamuse saatsid mitmed MTÜ‑d, sealhulgas Eesti Perearstide Selts ja Eesti Noored Perearstid, aga ka Tartu Ülikool, Eesti Õdede Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Haigekassa, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts ja Eesti Nooremarstide Ühendus. Kõlama jäi ettepanek jätta eelnõust välja kavandatav tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 221, "Perearstita jäänud nimistusse kuulunud isikute teenindamine", koos alapunktidega. muudatus oleks võimaldanud perearstinimistut teenindada haiglavõrgu arengukava haiglatel, juhul kui perearsti kättesaadavust ei ole võimalik tagada. Komisjon toetas huvigruppide ettepanekut ning sõnastas selle kohta muudatusettepaneku. Eelnõu oli komisjoni istungitel arutusel kolmel korral: 12. aprillil, 2. mail ja 12. mail. Neist esimesel, 12. aprilli istungil arutati koos huvigruppide esindajatega eelnõu sisu. Põhiteemaks oligi ettepanek, et perearstinimistuid teenindaks haiglavõrgu arengukava haiglad, juhul kui perearsti kättesaadavust ei ole võimalik tagada. Perearstide seltsi esindaja selgitas, et see eelnõu punkt, mille kohaselt saab hädavajadusel perearstiabi osutajate ringi lisada ka haiglad, tekitab meditsiinimaastikul Seda seisukohta toetasid ka noored perearstid. Nende sõnul on perearstiabi osutamise haiglatesse viimine läbimõtlemata lahendus, vastuolus senise põhimõttega hoida lahus perearstiabi ja eriarstiabi. Ka Eesti Haiglate Liidu juhatuse liige Arvi Vask märkis, et haiglad ei ole huvitatud perearstiteenuse pakkumisest. Ministeeriumi esindajad nõustusid, et tegemist on väga olulise punktiga ning perearstide reaktsioon on mõistetav. Selgitati, et sätte eesmärk oli luua lahendus kriisiolukorraks. 2. mail, teisel koosolekul tutvustasid ministeeriumi ametnikud [ministeeriumi] esitatud ettepanekuid eelnõu muutmiseks. Jälle jõudsime selle muudatusettepanekuni, millel ma juba pikemalt peatusin: jätta välja kavandatav tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 221,

tegi menetlusotsused. 12. mail anti komisjoni esimehele volitus menetlusdokumentide kinnitamiseks. Nüüd muudatusettepanekutest. Neid on seitse, need on juhtivkomisjoni ettepanekud ja kõiki ettepanekuid toetas komisjon konsensuslikult. Paar sõna olulisematest. Esimene on seesama, et perearstita jäänud nimistu

Teine muudatusettepanek on seotud Terviseameti tervishoiutöötajate riikliku registriga. Kolmas kuni viies puudutavad antidootide ja vaktsiinide varu ning ladustamise üleandmist Terviseametilt haigekassale. Kuues ettepanek

on tehniline ja puudutab jõustumise regulatsiooni.Lõpuks tegi juhtivkomisjon menetluslikud otsused. Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks täiskogu päevakorda 17. mail ehk täna ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada.

Kalle Grünthal soovib küsida. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Selle eelnõuga muudetakse ka nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust. Muudatus seisneb selles, et § 8 lõikes 1 asendatakse sõna "täitmist" sõnaga "uuendamist". Äkki te seletate lahti, mida selline muudatus endaga kaasa toob? Praegune kehtiv regulatsioon on järgmine: "Sotsiaalministeerium koordineerib immuniseerimiskava täitmist." Ja nüüd see "täitmist" asendatakse sõnaga "uuendamist". Mida see tähendab ja mida see kaasa toob? Komisjonis see punkt absoluutselt arutusel ei olnud. Ma võin pärast isiklikult selgitada, mida see tähendab. Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Kuidas me siis praegu arutame seda, kui nimetatud seadusemuudatus on meil laual ja komisjon ei ole seda arutanud? Tegelikult on see protseduuriline küsimus, miks me oleme praegu sellises olukorras.

Rohkem küsimusi ei näe. Tänan! Aitäh! Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Nagu kuulsite, muudatusettepanekuid on tehtud

kuues ja seitsmes – oleme kõik muudatusettepanekud heaks kiitnud. Juhtivkomisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Sellele ma vastuväiteid ei näe, seega oleme teise lugemise lõpetanud ja ka esimese punkti arutelu lõpetanud. Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 499 teine lugemine. Palun siia maaelukomisjonist Merry Aarti. Suur tänu, istungi juhataja! Head kolleegid!

ja esimene lugemine suures saalis toimus 9. veebruaril 2022. Esimene lugemine lõpetati. Natukene meeldetuletuseks seaduse sisust. Euroopa Liidu direktiiv muudeti määruseks, mis on otsekohalduv, ja sellega seoses on vaja sisse viia muudatused. Üldpõhimõtted ei muutu. Seadusemuudatus puudutab ravimsööda, selle käitlemise ja vahetoote tootmisega seotud teemasid ehk mõisteid. Seaduseelnõus ajakohastatakse karistusmäärasid. Ravimsööda tootmine ei ole Eestis väga levinud, seega mõju ettevõtetele ei ole suur. Muudatused, mis söödaseaduses tehakse, puudutavad sööda käitlejaid. Sööda käitlejal peab olema tegevusluba, kui ta tegeleb ravimsööda ja vahetoote tootmisega, tal peab olema majandustegevusteade, kui ta tegeleb ravimsööda käitlemisega, sealhulgas lemmikloomade [ravimsööda] jaemüügiga. Seaduseelnõu arutelusse kaasati kõik huvirühmad. Neid oli päris mitmeid, kaasa arvatud tootjate organisatsioonid, ringmajandusettevõtted, loomaarstid, veterinaarravimitega tegelejad ja ka apteekrid. Maaelukomisjon arutas söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu oma istungil 9. mail. Vaadati läbi komisjonile kaalumiseks esitatud muudatusettepanek ning langetati eelnõuga seotud menetluslikud otsused. Komisjon küsis arvamust kaasatud huvigruppidelt. Keelelisi ettepanekuid ei olnud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei laekunud ühtegi muudatusettepanekut Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt. Eelnõu algataja esindaja ettepanekul koostas juhtivkomisjon ühe muudatusettepaneku. Selle muudatusega sätestatakse seaduse jõustumise aeg ja see oleks 1. juuli 2022. Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõuga jäetakse ravimiseadusest välja ravimsööta puudutavad normid põhjusel, et ravimsööt ei ole enam käsitletav ravimina. Söödaseaduse ning ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muudatused, mis on täna järgmine päevakorrapunkt, peavad jõustuma samal päeval, et oleks tagatud õigusselgus ravimsöötade ja veterinaarravimite valdkonna regulatsioonides. Komisjon seda ettepanekut toetas. toetas. Menetluslikud otsused. Juhtivkomisjon võttis vastu otsuse saata Vabariigi Valitsuse algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 499 teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda täna, 17. mail ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogusse 1. juunil ja panna

Mis asi siis ravimsööt nüüd seaduse järgi on, kui see enam ravim ei ole? Ma vastan hästi lihtsalt. Ravimsööt on sööt, mis sisaldab ravimeid ja mida antakse loomadele ravimise eesmärgil.

kuidas see jutt oligi, et ei puuduta väga paljusid ettevõtteid – seal oli tegemist ravimsööda tootmise, mitte kasutamisega. Ravimsööda tootjaid on Eestis tõepoolest väga vähe, mõned üksikud. Mis puudutab trahvimist, siis minu mäletamist mööda 2017 trahviti ühte [isikut] – see oli füüsiline isik, mitte juriidiline isik – nõuetele mittevastavuse pärast.

Aivar Kokk, palun! Aitäh! Ma tänan selle vastuse eest. Ma saan aru, et nüüd on kahte sorti sööta, üks ravib ja teine ei ravi.

Aitäh küsimuse eest! GMO-d ei ole selle seaduse raames käsitletavad ja seda komisjon ei arutanud. Arutati ainult ravimsöötade teemat. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on uudishimuküsimus. Kas ravimsöödad sisaldavad ka antibiootikume ja kas selles asjas ka midagi muutub? Aitäh, Sisaldavad ikka. Ma kohe leian selle koha kolmanda ja neljanda põlvkonna antibiootikumide kasutamine on piiratud ning neid tohib kasutada ainult siis, kui on haigustekitajatele määratud tundlikkus ja teised esmavaliku antibiootikumid ei ole tundlikud. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Me kõik teame seda, et lehm lüpsab suust. Aga praegu on meil selline olukord, et meil on elektrišokk. Energiakandjate hinnad on taevasse tõusnud ja tõusevad jätkuvalt. Ja FAO hoiatab, et seoses Ukraina sõjaga ja ebasoodsate kliimaoludega ja nii edasi võib maailma ees oodata toidunappus. Kas on juttu olnud ka sellest, et see võib jõuda otsapidi Eestisse ja kogu see eelnõu võib seetõttu osutuda suuresti lihtsalt üheks paberiks? Aitäh, Aitäh! Hinnatõusud on kindlasti suur šokk ka põllumajandusele. Aga selles, kas need selle seaduse raames Eestisse jõuavad, ma natuke kahtlen, sest see ei puuduta laiemalt põllumajandust. Ravimsöötade puhul on võimalik mitmesuguseid valikuid kasutada ja ma ei näe siin väga suurt seost ravimsöötadega. Aga põllumajandusele on see šokk kindlasti, sest sisendite hinnad on tõusnud juba neli‑viis korda,

see on hea küsimus – kui ei oska vastata, siis ütle ikka, et on hea küsimus. Tegelikult Euroopa määrus jõustus minu meelest juba 28. jaanuaril. Aga

Teiseks on ta seotud ravimiseaduse ja veterinaarseadusega ning need kolm seadust peaksid jõustuma ühel kuupäeval. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised.

Austatud istungi juhataja! Lugupeetavad kolleegid! Natuke tuletan meelde, enne kui lähen täpsemate andmete juurde, vahepealset perioodi, mis jäi esimese ja teise lugemise vahele, et millest jutt on.2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega eelmine direktiiv tunnistatakse kehtetuks. See määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav. Regulatsioon pöörab suuremat tähelepanu veterinaarravimite paremale kättesaadavusele, veterinaarravimi müügiloa hoidjate halduskoormuse vähendamisele, uute ravimite kasutuselevõtmisele, samuti Euroopa Liidu ühtse veterinaarravimite siseturu paremale toimimisele, inimeste ja loomade tervise ning keskkonna parimale võimalikule kaitsele, mikroobivastaste ainete suhtes resistentsuse tekkimise ja leviku takistamisele loomade ravis, samuti olemasolevate mikroobivastaste ainete tõhusale kasutamisele inimeste nakkuste ravis ja konkurentsivõime suurendamisele ning ravimiteabe paremale üleliidulisele kättesaadavusele. Ehk kogu sisu on selles, et

2. mail olid komisjonis ka Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Maaeluministeeriumi ning Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu esindajad.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuhid Enno Piisang ja Maia Radin ning Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu tegevdirektor Teet Torgo.

müügi ja eelnõu aluseks oleva Euroopa Liidu veterinaarravimite määruse omavahelist seost ja võimalikke probleeme.

ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liiduga on kõiki tõstatatud küsimusi arutatud. Määruse kohaselt peab veterinaarravimite hulgimüük toimuma hulgimüügiloa alusel, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. tegemist ei ole absoluutse kehtivusega ja hulgimüügitoimingud on piiratud territoriaalselt. See tähendab seda, et hulgimüüja võib oma hulgimüügitegevust pakkuda selles liikmesriigis, kus tegevusluba on välja antud. Ma üksikasjadesse siin võib-olla ei läheks – kui keegi pärast soovib, siis võin nende juurde tagasi tulla. Nii et tegelikult on määruse eesmärk see, et liikmesriigid aktsepteeriksid teises liikmesriigis väljastatud lube ning isikud, kellel on õigus hulgimüügi teel ravimeid soetada, võiksid neid [osta] kas oma liikmesriigi hulgimüüjalt või teise liikmesriigi hulgimüüjalt.

on siin olnud väga tõsiseid kaalumisi, aga otsekohalduv määrus seda ei reguleeri, nii et eelnõu ettevalmistamise käigus on leitud parimad lahendused lähtuvalt sellest, kuidas meie veterinaarias asjad saaksid kõige paremal moel toimida.

omajale õigus müüa veterinaarravimit, mille ravimvorm on ravimsööda eelsegu, sööda käitlejale, kellele on söödaseaduse § 19 lõike 1 alusel antud tegevusluba ravimsööda või vahetoodete tootmiseks või ette tootmiseks.

ravimsöötade ja veterinaarravimite valdkonna regulatsioonis. Nii et see eelnõu on seotud juba teie ees olnud Riigikogu menetluses oleva söödaseaduse muutmise seaduse eelnõuga 499.

Ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui see niimoodi läheb, siis võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 1. juunil 2022.

aga et tegelikult ei saa seda võtta nii-öelda üksüheselt, loen. Mida see tähendab? Näiteks on olemas mingi Eestis ainulaadne erilubade süsteem

ravimihulgimüüjate liidu ettepanekud saadeti prügikasti. Nemad ju peaks olema need, kes selle asjaga tegelevad.

ühelt poolt välja selle, et see organisatsioon ei ole tõlgendanud neid seadusesätteid õigesti. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et sisuliselt siin vastuolu Euroopa õigusega ei ole. Need olid kaks põhiaspekti, mis välja toodi. Aga protokollist te saate veel täpsemalt lugeda, kellel huvi on.

näiteks koerale ussirohtu on väga lihtne osta ka tavaapteegist. Aga kas kusagil on ka piiratud, kui suure osa võib moodustada veterinaarravimite müük? Tavaapteegis? Ma küll ei julge öelda, et ma teaksin sellest. Vabandust, aga ma ei tea, et see oleks reglementeeritud. Nii, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Nii, rohkem küsimusi ei Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud, mis selle eelnõu kohta on tehtud.

Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli siseminister Kristian Jaani.

Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel seista teie ees, et tutvustada Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu.Seadusemuudatuse peamine eesmärk on anda kohalikule omavalitsusele võimalus lõpetada elukoha andmete kehtivus, kui isiku elukoha aadress on kantud rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsuse täpsusega. See tähendab, et rahvastikuregistris on inimese aadress vaid linna ja linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega, kuid isik ei viibi tegelikult Eestis. Elukoha aadress kantakse rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsuse täpsusega siis, kui isikul ei ole võimalik lisada elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiat või eluruumi omaniku nõusolekut või isiku täpne elukoha aadress ei ole teada.Kehtiva rahvastikuregistri seaduse kohaselt ei ole kohalikul omavalitsusel võimalik isiku linna ja linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega elukoha andmete kehtivust rahvastikuregistris lõpetada.

ja jätnud oma andmed korrastamata. Praegu kehtiva seaduse kohaselt ei ole kohalikul omavalitsusel võimalik selliste elukoha andmete kehtivust rahvastikuregistris lõpetada.

Seetõttu on olnud juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused kõhklevad, kas üldse kanda omavalitsuse täpsusega elukoha andmeid rahvastikuregistrisse, sest puudub võimalus hiljem nende [kehtivust] lõpetada, kuigi inimene on tegelikult [riigist] lahkunud. Kohalikule omavalitsusele antakse selle eelnõuga võimalus kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha andmete kehtivus lõpetada ainult teatud tingimuste korral. Need on, nagu eelnevalt öeldud, [järgmised]: isiku elukoha aadress peab olema rahvastikuregistris ainult linna ja linnaosa või valla või valla asustusüksuse täpsusega, see tähendab, et aadress ei ole ruumi täpsusega; isik ei viibi kohalikule omavalitsusele teadaolevalt nende territooriumil ega mujal Eestis; isikul ei ole rahvastikuregistris viibimiskoha andmeid, näiteks ei viibi ta hooldekodus, vanglas ega muus sellises kohas. Kohaliku omavalitsuse ametnik ei pea isiku asukoha selgeks tegemiseks tegema midagi uut, ta peab lihtsalt üritama haldusmenetluse võimalusi kasutades välja selgitada inimese asukoha, näiteks proovima inimest meili või telefoni teel kätte saada või kontrollima andmeid teistest enda töös kasutatavatest andmekogudest. Ainult riigist lahkumise info ei pruugi olla siinkohal alati kasutatav, sest inimene võib küll olla Eesti piiri ületanud, aga ta võib olla läinud näiteks mõneks päevaks puhkusereisile ning tulla tagasi. Julgen väita, et see ülesanne ei ole kohalikule omavalitsusele rohkem ressursimahukas kui teised haldusmenetluses isikuga kontakti saamise üritamise [moodused]. Kordan, et kohaliku omavalitsuse kohustus on näidata, et on püütud inimesega kontakti saada. See tagab, et menetlust ei viidaks läbi kergekäeliselt ja pinnapealselt. Oluline on siinkohal märkida, et muudatus ei kohaldu ainult Ukraina sõjapõgenikele, vaid kehtib ka kõigi teiste isikute kohta, kelle elukoha ja linnaosa või valla või asustusüksuse täpsusega. Kohalik omavalitsus lõpetab isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivuse pärast isiku teavitamist või 30 päeva pärast Ametlikes Teadaannetes teate avaldamist, välja arvatud juhul, kui pärast isiku teavitamist selgub, et ta on Eestis. Kui kohalik omavalitsus teeb kindlaks, et isik elab siiski Eestis, siis isiku elukoha andmete kehtivust kohalik omavalitsus selle menetluse raames ei lõpeta, vaid võtab ühendust isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsusega, kes peab tegelema sellega, et isiku korrektsed elukoha andmed jõuaksid ka rahvastikuregistrisse. seadusemuudatus aitab tagada, et rahvastikuregistri andmed oleksid korrektsed. Täpsed ja usaldusväärsed andmed rahvastikuregistris on olulised, et kohalikud omavalitsused saaksid elukohajärgsete teenuste ja toetuste pakkumist planeerida ning kohalik omavalitsus ja riik teaks, kes tegelikult nende territooriumil elavad. Toon siinkohal ära ka ühe tehnilise sisuga muudatuse. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks rahvastikuregistri seaduse § 75 lõike 2 punkt 4, kuna rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega tunnistati varasemalt kehtetuks rahvastikuregistri seaduse sätted, mis võimaldasid elukohateadet esitada etteulatuva või tagasiulatuva kuupäevaga, kuid ekslikult jäi kehtetuks tunnistamata kõnealune punkt, mille kohaselt elukohateates märgitakse uue elukoha kohta elukoha aadressi kehtivuse alguse kuupäev. Aitäh kuulamast! Ootan teie küsimusi.

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Siin on väga huvitav seadusemuudatus: § 75 lõike 2 punkti 4 kohaselt tunnistatakse kehtetuks elukoha aadressi kehtivuse alguse kuupäev. Minule isiklikult jääb arusaamatuks, mispärast on seda vaja muuta selliselt, et me ei tea enam, millal isik on asunud selles elukohas püsivalt elama. Ehk siin säilib ka see võimalus, et kuna elukoha aadressi enam ei nõuta, siis on võimalik sel isikul osaleda ka valimistel, näiteks kuskilt välisriigist tulnud isikul, sest me ei tea, kui kaua ta on siin riigis elanud. Aitäh,

pikaajaline elamisluba ja need andmed tulevad sealt, mitte sellest, millal on isiku elukoha andmed rahvastikuregistris registreeritud. Nii et selliseid ohte ma siin ei näe.

Praegune valitsus on käivitanud või sisuliselt maha võtnud kõik sisserände piirangud ja sellega seoses on mul teile küsimus.

eelnõuga, mida ma hetkel olen tutvustamas, aga saan teile kinnitada, et tänane olukord ei ole kindlasti selline, et valimatult kõik inimesed kolmandatest riikidest lastakse Eestisse. Piiri peal ikkagi kontrollitakse, kes tohivad tulla ja millised need alused on. Väga hästi on teada ka see, millisest riigist keegi meile siia tuleb, rääkides välispiiri ületamisest. Kui räägime Venemaa Föderatsioonist Eesti riiki sisenemisest, siis [võib

enam selle isiku elama asumise kuupäeva ehk tal on ikkagi vabadus täiesti legitiimselt osaleda valimistel. Ühtegi takistust selleks ei ole. Kohalikel Kohalikel valimistel on õigus teatud isikute grupil, ka välismaalastel, osaleda Eesti kohalikel valimistel. Kus see loogika on? Aitäh!

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Rääkimata sellest, et kogu see protsess, et Eesti nii lahkelt pakub oma väikese rahvaarvuga riiki riiki kümnetele ja kümnetele tuhandetele väidetavatele sõjapõgenikele, aga väga paljudel puhkudel ilmselt ka lihtsalt inimestele, kes kasutavad võimalust Ukrainast lahkumiseks ja ka Venemaalt lahkumiseks, toob kaasa väga selge ja kiire Eesti venestumise, on meil siin ka julgeolekuprobleem. Näiteks Ameerika Ühendriigid ei võta vastu Venemaalt tulnud Ukraina sõjapõgenikke, sama ei tee Tšehhi Vabariik.

saada informatsiooni, kes siia tulevad. Seda tehakse väga üheselt just nimelt julgeolekukaalutlustel. Nii et veel kord: me teeme seda sisepiiridel ja me teeme seda loomulikult igapäevaste tööülesannete raames ka välispiiridel, teeme seda hästi, viime väga palju intervjuusid läbi. Kindlasti ei ole sedasi, et kõik need inimesed, kes tulevad üle piiri, saavad Eestisse. Ei saa kõik inimesed. Heiki

Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ma olen täitsa päri, et see muudatus on vaja teha, arvestades Otepää valda, kus ma elan

Muus kontekstis me ei eelda, et seal hakkavad tohutud teenused olema. Aitäh! Ühtepidi on initsiatiiv olnud kohalike omavalitsuste poolt, teistpidi on initsiatiiv olnud sotsiaalvaldkonna poolt ja loomulikult ka Siseministeeriumi poolt. Küsimus on puhtalt selles, et rahvastikuregister on see andmebaas, kus peavad olema kõik andmed nende inimeste kohta, kes Eesti riigis viibivad ja saavad siin mingisugust teenust. Otepää näite korral, nagu te ütlesite, võib-olla ei

Aitäh! Austatud minister! Rahvastikuregister on infopank ja me kõik saame aru, et seda infopanka on vaja täiendada, hoida ajakohasena.

Teine pool on registrisse võtmise kohta, nii nagu ka siin on juttu olnud. Me oleme IT-riik. Miks ei võiks need kaks asja ühes seaduses koos olla? Väga lihtne on ju panna sinna ka registreerimine, nii et sa ei saagi registreerida, kui sul ei ole väga täpset aadressi. Või tullakse selle registreerimise seadusega paari kuu pärast välja? Ma küsin sellepärast, et [aru saada,] miks me teeme selliseid poolikuid seadusi. Miks me ei vii asju lõpuni ühte seadusse kokku? Aitäh!

– nende puhul me ei tea, millises konkreetses elukohas keegi täpselt viibib. Ei peagi teadma, sest need inimesed on siin järelikult nii‑öelda viisavabalt ja me ei peagi selliste inimeste andmeid teadma. Aga me teame, et nad on riiki sisenenud.

Aitäh, väga lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Minister rääkis nii ammendavalt ja sai paljudele küsimustele vastatud. Püüan teda mitte korrata, võib-olla rõhutan lihtsalt selle arutelu iseloomu, mis meil põhiseaduskomisjonis toimus,

tehniline muudatus. Nii nagu küsimuste iseloom juba eelnevalt näitas, me võiksime siin pikalt rääkida sellest, milline on sõjapõgenike staatus ja kui palju me peaksime tulevaid inimesi vastu võtma, aga [kõnealuse] seaduseelnõu baasil rakendada soovitav muudatus on siiski väga konkreetne. See puudutab kannete kustutamist rahvastikuregistri andmebaasist. See vajadus on tulnud omavalitsustelt endilt – seda on, ma arvan, ülioluline rõhutada.

kuidas see protsess peaks toimuma, kuidas omavalitsus saab teada, et inimene reaalselt seal ei ela, ja et kellelegi liiga ei tehtaks, siis tõepoolest, omavalitsus vaevalt et kipub ise oma registreid muutma ja elanikke

Menetluslike otsuste puhul oli niimoodi, et [eelnõu] päevakorda võtmine oli konsensuslik. Esineja isiku osas oli kaks komisjoni liiget

Mart Helme, palun! Seekord fraktsiooni nimel. [Kuna on] esimene lugemine, siis on ainult fraktsioonide esindajad.

ja see aegrida on tegelikult muret tekitav ja isegi hirmutav. See aegrida osutab väga selgelt sellele, et 30 aastat Eestis kehtinud sisserändepoliitika, rahvastikupoliitika, rahvusriigi ülesehitamise poliitika on küsimärgistatud, on rünnaku all. Võib-olla ei olekski selle eelnõu pärast vaja siin nii palju muret tunda, kui me ei näeks teisi ohumärke. Alles äsja võeti meil siin vastu koalitsiooni survel ja seadust rikkudes – häbi selle eest Riigikogu juhatusele, häbi Riigikogu õigusekspertiisile – välismaalaste seadus, mille president, kes demonstreeris sellega, et ta ei ole iseseisev arbiiter, vaid marionett, teisel katsel ka välja kuulutas.See kõik on häbiväärne, see kõik on murelikuks tegev, sest see näitab, et see, mida on kogu aeg siin saalis korrutatud, et Eesti on õigusriik, ei pea paika. Seadust võib tuimalt rikkuda. Seda teeb seadusandja ise ja sellele ei pööra tähelepanu ka see, kes peaks olema seadusrikkumise kaitsevall, ehk president. See kõik on See kõik on kole lugu. Nüüd on meil siin eelnõu, mis sisuliselt paneb kohalikele omavalitsustele rahvastiku üle arvepidamise kohustuse. Kas te teete nalja või? See arvepidamine peab toimuma juba piiril. See arvepidamine peab toimuma rahvastikuregistris. Politsei‑ ja Piirivalveamet peab hea seisma selle eest, et me teaksime täpselt, kes Eestisse tuleb, kui kauaks ta siia jääb, mida ta siin teeb, missugune on tema taust, kas ta on meile julgeolekuoht ja millal ta ära läheb.

Kas Eesti on mingisugune rahvastikuvoolik, et kusagilt ida avarustelt [rahvast] tuleb, voolab läbi Eesti, voolikus on paar auku sees, sealt pudiseb natukene, tilk tilga haaval ka meile põrandale

kõige olulisemasse kohustusse formaalselt. Ma tean väga hästi, et loll on see, kes põhjendusi ei leia. Minister tuleb pärast siia pulti ja ütleb, et kõik on vale, mida Helme rääkis, ja tegelikult on kõik kõige paremas korras. Ma korras. Ma ei mäleta, missugune valgustusaja filosoof see oli, John Locke vist, kes ütles, et me elame kõikidest mõeldavatest universumitest kõige paremas. Vaat Eesti Vabariik on selle kõikidest mõeldavatest universumitest kõige parema kõige parem osa.

peab mingisugust tõupuhtuse registrit. Mingit äärmiselt rumalat, alatut, valelikku juttu aeti. No see ei häiri just nagu kedagi, see ei häiri just nagu kedagi. Aga mis häirib ja mis peaks häirima – peaks häirima ka härra ministrit, peaks häirima nii, et tal sõna otseses mõttes seljanahk kogu aeg sügeleb –, on see, et Eesti venestub,

"Vremja" kõige madalamale tasemele, siis kui oli juba täielik stagnatsioon ja "Vremjast" tuli lauspropagandat. Noorem põlvkond ei mäleta üldse, mis see "Vremja" on. Aga meie rahva hulgas Kannel‑meediaks nimetatud "Aktuaalne kaamera" teeb täpselt sellist vremjalikku propagandat. Ja seal vremjalikus propagandas olid järjekordselt pisarakiskumise lood sellest, kuidas Ukraina sõjapõgenikel on nii raske Eestis tööd saada. Mõtle, neilt tahetakse eesti keelt!

kes aitab neil hakkama saada, sest nad ei oska eesti keelt. Isegi mingil kaubalaadijal kusagil Maximas on kõrval mingisugune tugiisik, kes aitab tal hakkama saada ilma eesti keeleta. Kulla sõbrad, see on ju rahvusriigi hävitamine! Kas te aru ei saa? 40 000 venekeelset inimest kahe ja poole kuuga on Eestisse tulnud ja me muretseme nende pärast. Ja siis on valitsuskriis sellepärast, et üks erakond, õigemini kolm erakonda või isegi neli, vabandust, neli erakonda tahavad lastetoetust tõsta. Mõtle, missugune tohutu skandaal! 250 miljonit [eurot] sõjapõgenikele – nigu mutta, nagu öeldakse. Aga oma lastele, oma naistele? Ei, seda raha me ei leia, see oleks tuleviku arvelt. Seda hakkaksid needsamad lapsed ja lapselapsed kinni maksma. See on ju skandaalne lihtsalt!

sõjapopulaarsuse õied kukuvad maha – juba varsti kukuvad maha – ja inimesed hakkavad aru saama, missugust katastroofi neile küpsetatakse. Härra minister, ma pöördun personaalselt teie poole. Olge nüüd ikkagi minister, tegelge poliitilise juhtimisega. Kui teile ei sobi see venestamiskurss, mis Reformierakonna juhtimisel on Eestis ette võetud, siis protestige, pange käsi vahele. Teil on alluvaid. Teile alluvad kaitsepolitsei, mis peaks väga selgelt ütlema, et kulla sõbrad, meile tuleb umbes 200 inimest päevas Venemaalt üle piiri ja me ei näe mingit julgeolekuriski. Kaitsepolitsei allub [teile], Politsei‑ ja Piirivalveamet allub teile. Võtke nüüd see asi tõsiselt käsile ja pange piir kinni. Kontrollige neid, kes siia tulevad. Kontrollige neid, kes siin juba on. Ja ärge lammutage rahvusriiki, ärge lammutage eesti keelt ja eesti keele positsiooni. Muide, päikesetõusuvalitsuse juht sai eile hakkama erilise geniaalsusega. Ta nimelt teatas, et Eesti rahvaarvust 85% moodustavad eestlased. (Juhataja helistab Aitäh! Rohkem läbirääkimistel kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada. Rohkem teisi ettepanekuid ei ole, järelikult oleme esimese lugemise lõpetanud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26. mai kell 17.15. Meie viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine. Palun kõnetooli maaeluminister Urmas Kruuse.

Austatud istungi juhataja! Auväärsed Riigikogu liikmed! Teie ees on väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on viia väetiseseadus, kemikaaliseadus ja toote nõuetele vastavuse seadus kooskõlla Euroopa Liidu uue väetise[toodete] määrusega, mis asendab seni kehtinud määrust, millega reguleeriti peamiselt mineraalväetiste tootmist ja turuleviimist. Uus Euroopa Liidu väetise[toodete] määrus on osa 2015. aasta lõpus Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud ringmajanduse paketist, mille eesmärk oli Euroopa Liidu konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu suurendamine ning uute töökohtade loomine.Euroopa Liidu väetisetoodete määruse üheks poliitiliseks eesmärgiks on soodustada kooskõlas ringmajanduse mudeliga Euroopa Liidu päritolu orgaanilistest või teistest toormetest, näiteks loomsetest kõrvalsaadustest, saadud väetiste tootmist, muutes mitmed kõrvalsaadused ja jäätmed taimedele toitaineks ning vähendades seeläbi sõltuvust imporditavatest toorainetest. Euroopa Liidu väetise[toodete] määrusega ühtlustatakse ja ajakohastatakse Euroopa Liidu turustatavate väetiste tootmise ja kvaliteedi nõuded ning ühtne turg avaneb sellistele toodetele nagu mineraal- ja orgaanilised väetised, orgaanilis-mineraalsed väetised, mullaparandajad ja muud.Seega, kehtiva õigusega võrreldes laiendatakse oluliselt reguleerimisala. Senine tooteuuendust pärssiv, eeldefineeritud väetiseliikide loetelul põhinev süsteem asendatakse paindlikumaga, lineaarmajanduse mudelil põhinev tootmine asendub ringmajanduse mudelil põhinevaga ning esmakordselt kehtestatakse väetistele Euroopa Liidu ülesed raskmetallide piirnormid. Põhilised Põhilised Euroopa Liidu väetisetoodete turustamist reguleerivad sätted on edaspidi esitatud vahetult kohaldatavas Euroopa Liidu väetise[toodete] Samas jätkub valikuline väetiseturu reeglite ühtlustamine ehk liikmesriikidel on siseriiklike reeglite säilitamise võimalus ja väetisetootja peab valima, kas toodab siseriiklikele nõuetele vastavat väetist või viib oma tootmisprotsessi Euroopa Liidu väetise[toodete] määruse nõuetega. Esimesel juhul saab väetisi turustada üksnes Eestis, teisel juhul aga kogu Euroopa Liidus. Niisiis, eelnõuga kavandatu kohaselt täpsustatakse väetise mõistet, muutub ühtlustatud Euroopa Liidu reeglite kohaselt toodetud väetise puhul majandusteatega esitatav info, muudetakse järelevalvepädevusi, muudetakse karistussätteid, ajakohastatakse kemikaaliseadust ja toote nõuetele vastavuse seadust ning parandatakse õigusselgust. Eelnõuga kavandatavad muudatused mõjutavad neid väetisetootjaid, kes soovivad oma toodangut toota ja turustada Euroopa Liidu väetisetoodete määruse kohaselt. Samas, uute väetisetoodete turule jõudmine võtab aega, sest neid on vaja esmalt analüüsida ja hinnata. Euroopa Liidu väetisetoodete turule tulemise eelduseks on vastavushindamisasutuste tekkimine, kuid see protsess edeneb Euroopa Liidus natuke aeglaselt. Esmajärjekorras tulevad uue regulatsiooni alusel turule pigem sellised väetised, mida kehtetuks tunnistatavate Euroopa Liidu reeglite alusel juba turustatakse. Lisaks säilib siseriiklikele nõuetele vastavate väetiste turustamise võimalus. Euroopa Liidu väetisetoodete määrus ja väetiseseadus väetiste kasutamist ei reguleeri, kuid muudatused võimaldavad uute väetisetoodete turule toomist ja väetiste nomenklatuuri märgatav suurenemine on väetise kasutajate vaates positiivne. Tänan tähelepanu eest! Loodan, et Riigikogu menetleb seda vastavalt korrale. Aitäh!

Palun defineerige väetise kõrval ka väetisetoode eesti keeles. Väetisetoode on toode, mille eesmärk on varustada taime toitainetega ja parandada nende toitainete omastamist.

Ütleme niimoodi, et puhtalt juriidilises mõttes ta otsapidi kokku ei puutu. Aga loomulikult, mis puudutab üldse perspektiivset väetiste kasutamist, siis ühiskonna selline tervikootus ja keskkonnaootus on see, et väetisi kasutataks nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Minu arvates on see ühelt poolt väga hea näitaja ja sellega tuleb edasi tegeleda. Selle seaduse sisuline mõte on avardada võimalusi erinevate väetiste kasutuselevõtuks, kaasa arvatud näiteks loomsete kõrvalsaaduste kaudu, et tekiks selgelt rohkem ringmajandust, mitte see, et teatud toote

ta tahab tegutseda. Kui ta valib siseriikliku, siis see tähendab, et siseriiklikult on see võimalus tal tekkinud, ja kui ta valib üleeuroopalise, siis on tal võimalus kogu Euroopas turustada. Aitäh, auväärne küsija!

ebamõistlikult täis kõikvõimalikke raskmetalle, mis teiste seadustega on reguleeritud. Nii et selles mõttes muutuvad asjad kindlasti selgemaks ja paremaks ka ettevõtja poolt vaadatuna. Aitäh!

mis langesid piirikaubanduse alla. Tõepoolest, see oli probleem juba enne seda, kui Venemaa nii laiaulatuslikult Ukrainale kallale tungis, kuigi ta oli juba aastaid Ukraina seljas sõitnud ja sõda pidanud. Siin saalis ei ole keegi suutnud vastata, kuidas me nüüd ohjame kolmandatest riikidest pärit väetiste Euroopa Liidu turule jõudmist, et need oleksid õiglaselt maksustatud. Kas antud juhul nendes direktiivides üritatakse seda teha või on löödud käega, et see tuleb iseenesest?

Euroopa Liidu eesmärke ellu viies on tasakaalustav moment, räägime siis kunstlikult või piltlikult, piiri peal ääretult oluline. See puudutab just seda võimalikku keskkonna jalajälge ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab tegelikult seda, et terves

Nüüd, Euroopa Liitu [astumise] järgselt on meil olnud vaidlus selle üle, kas see on lubatud või lubamatu riigiabi ehk kas tuhk on väetis või ei ole väetis.

Aitäh, hea küsija! Kui me räägime uuest eelarveperioodist ja lupjamisest, siis on selge see, et keskkonnasõbraliku majandamise toetuses on valitav lisatoetus happeliste

Ma tänan ministrit väga sisuka ettekande eest ja ministeeriumi töötajaid, kes ka meil komisjonis tegid ettekande. Maaelukomisjon arutas seda seaduseelnõu kahel istungil. Esimesel istungil, see oli 9. mail, andsid meile ülevaate Maaministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu ja taimetervise osakonna juhataja asetäitja Tarvo Järve. Ma arvan, et ma ei hakka neid asju siin lahti rääkima, sest mulle tundub, et minister tegi täna palju sisulisema ettekande koos küsimuste-vastuste vooruga, kui me komisjonis arutasime. Teisel komisjoni [istungil], see oli 10. mail,

oli ainult Helir-Valdor Seederil küsimus: miks lühendada muudatusettepanekute tegemise tähtaega viiele päevale?

(konsensuslik otsus); teha ettepanek esimene lugemine lõpetada (samuti konsensuslik) ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24. mai 2022 kell 17.15 vastu 1 ehk Helir-Valdor Seeder ja erapooletuid 0). Aitäh! Paistab, et küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 614 esimene lugemine lõpetada. Teisi ettepanekuid ma ei näe, seega oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 24. mai kell 17.15.

"Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmise ettepaneku ning tutvustan teile selle selle ettepaneku sisu ja menetluskäiku Riigikogu keskkonnakomisjonis. Kliimapoliitika põhialused on vastu võetud 2017. aasta 5. aprilli otsusega ja need võeti vastu riigieelarve seaduse § 20 lõike 1 alusel. Põhialustega lepiti kokku Eesti kliimapoliitika pikaajalises visioonis valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, mis seavad meie teekonna aastani 2050 kliimamuutuste leevendamiseks.

astutud sammud, millega tegelikult on otsustatud saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Oleme seda teinud Euroopa Liidu tasandil, kus oleme kiitnud heaks sellise

ja millega Eesti toetas kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050. Samuti on praeguse valitsuse tegevusprogrammis kirjas, et töötatakse välja

võtta kliimapoliitika põhialustest välja punkt 11, mis käsitleb konkreetselt põlevkiviga seonduvat, kuna teisi energiakandjaid põhialuste tekstis niimoodi eraldi välja toodud ei ole.

Riigikantselei strateegiabüroost, kuna Riigikantselei teatavasti tegeleb selliste suurte arengudokumentidega, kogu selle ülevaatega, kuidas selline pikaajaline planeerimine riigis käib. Triin Reisner arvas, et eelnõu on kindlasti asjakohane ja vajalik. Mitmed huvigrupid on soovinud kliimapoliitika põhialuste dokumendis ka valdkonnapõhiste eesmärkide seadmist. Aga see on protsess, mis on tõepoolest pikaajaline ja vajab eraldi arutelu. Samuti arutasime seda, et kuna kliimapaketi läbirääkimised on käimas

ja selle punkti väljajätmine ei tähenda põlevkivi kasutamise lõpetamist. Ta leidis, et dokumendis on ebaproportsionaalne mainida ainult põlevkivi kasutust, kuna teisi energiaallikaid pole selliselt välja toodud.

Ta leidis ka, et see on sõnastatud liiga üldiselt ja tegemist on justkui liiga kauge eesmärgiga. Mina komisjoni esimehena kinnitasin, et tegemist ei ole valitsuse algatatud eelnõuga, vaid see on tõepoolest Riigikogu dokument ja selle muudatuse algatame meie keskkonnakomisjonina.

Juhuks, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjoni, tegime ettepaneku võtta eelnõu esimeseks lugemiseks täiskogu päevakorda 17. mail (samuti poolt 6, vastu 1). Veel tegime otsused määrata muudatusettepanekute tähtajaks 27. mai kell 12 (häältega 6 : 1), ja kui eelnõu esimene lugemine toimub 17. mail, siis

Teema iseenesest vääriks kindlasti väga laiapõhjalist arutamist ja on mõneti kahetsusväärne, et me siin nii põhimõttelisi

arvestanud? Ja kas keegi on mõelnud, kuidas praegu käimasolev Venemaa agressioon kogu seda protsessi võib mõjutada? Või on see lihtsalt üks loosung, mille me vastu võtame?

Stockholmi Keskkonnainstituudilt. Põhjalikult analüüsiti, kas kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Eestis

Loomulikult on see vajalik. Aga tõdeti ka seda, et mida hiljem peale hakkame, seda kallimaks läheb. Summa, mis välja toodi, oli 17 miljardit aastani 2050.

siiski on õige seda arutelu pidada. Minu isiklik arvamus on, et sõda tegelikult kiirendab väga paljusid neid protsesse. Sõda on väga valusalt toonud meile kätte selle reaalsuse või selle arusaama reaalsusest, et ressursid ei ole ammendamatud.

Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Kliimaneutraalsus on selline väga huvitav asi, see on väga pikk protsess, seal on väga palju positiivset ja negatiivset, see sõltub väga palju liikmesriigist ja selle tingimustest. Neid argumente ei jõuagi läbi vaielda, et kes on poolt ja kes on vastu. Aga minu küsimus on selline: milline on seos kliimaneutraalsuse ja toidutootmise vahel? Kas on mõni analüüs tehtud [selle kohta], mida see meile kaasa toob? Mina näen siin väga palju negatiivset, kui me läheme niimoodi, tasakaalust väljas, selle poole. Kindlasti oleks siin vaja mingeid analüüse. Kas on olemas analüüsid, ja kui on, siis kus nendega tutvuda saab? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Kindlasti oli toidutootmine osa ka sellestsamast Stockholmi Keskkonnainstituudi analüüsist, mis 2019. aastal koostati. Võib-olla see põhiline vastuolu, millest siin ka eile ministri ettekande ajal oli juttu, see

kus on tasakaal. Ühest küljest on meil vaja põllumaid toidutootmiseks, meil on vaja metsasid puiduressursi kasutamiseks, et teha pikaajalisi tooteid, et heitmeid siduda. Teiselt poolt on loodusel vaja säilitada liigiline mitmekesisus ehk elurikkus, mis on sellesama protsessi tõttu, et inimkond on väga kiiresti paisunud ja väga agaralt loodusressurssidega toimetab, kadumas. Eestis muidugi toidutootmine, ma julgen väita, pole nii intensiivne nagu paljudes teistes maailma piirkondades ja me oleme ikkagi üsna looduslähedane riik ja meil on väga suur ja hea potentsiaal toitu toota ka väga looduslähedastel viisidel – mahepõllumajanduse kasv, kõik sellised teemad. Aga loomulikult on tasakaalupunkti otsimine pidev protsess, ilma milleta me enam kuidagi ei saa, kui me soovime kesta. Peeter Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina komisjonis ei saanud aru kogu selle

siis on väga korrektne ja ainuõige, et ka kliimapoliitika põhialused kaasajastada. Kui me leiaksime, et kliimapoliitika põhialuseid kui dokumenti pole üldse vaja, siis peaksime tunnistama selle tervikuna kehtetuks. Aga seda ma ei arva ja sellist arutelu ei ole ka komisjonis olnud. Ma arvan, et on väga vajalik, et me seaksime selle eesmärgi ka oma põhialuste dokumendis. Aitäh!

juures sai ju küsitud piirikaubanduse kohta ja ei ole suutnud mitte keegi siin saalis, ka koalitsiooni poole pealt mitte, adekvaatselt vastata, kuidas me siis sunnime oma häid partnereid pingutama samamoodi nagu meie. Me teame ju, et Saksamaa ostis

jällegi väljub selle eelnõu raamidest, protokolli huvides lisan, ja kindlasti ka komisjonis selle eelnõu teemal toimunud arutelu raamidest. Mis piirikaubandust puudutab, siis kliimapakett sisaldab väga konkreetseid meetmeid piirikaubanduse ohjamiseks kohalikule keskkonnasõbralikule lähenemisele eelise andmisega.

tehakse ka otsuseid. Loomulikult nõuab see väga palju julgust, väga palju teadmisi, väga palju selgroogu otsustajatelt igal pool. Eks need nõudmised siin on ka meile kehtivad. See

kliimapoliitikat puudutab, on otseselt ja üheselt selle eelnõu teema. Kas ma olen õigesti aru saanud? Jaa. Esimene lugemine on eelnõu

Praeguseks on teada, et koobalt kui selline on üks liitiumioonakude põhikoostisosa ja selle hind on äärmiselt [palju] tõusnud. Kahjuks kasutatakse [sellegi lapstööjõudu, näiteks Kongo Demokraatlikus Vabariigis – just sellisel primitiivsel viisil koobalti hankimiseks ja korjamiseks –, et juhtivad tööstusriigid saaksid sellest

Kliimapoliitika põhialustes ei kehtival kujul ega ka eelnõu ettepaneku kohaselt sellise täpsusastmega teemat ei ole käsitletud. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Sa ütlesid minu eelmisele küsimusele vastates, et kui me sellise nokkimisega ei tegeleks, siis võiksime siit ära minna. Aga homseks on teie valitsus pannud tervelt neli eelnõu, kaasa arvatud lisaeelarve usaldushääletusele. Ja ma küsisin, et mitu eelnõu võiks panna – terve istungjärgu võiks ju panna, [kõik,] mis on olemas, siis ei peaks üldse siin olema. Reformierakond ja Keskerakond saaksid teha, mis tahavad, ilma igasuguse arutluseta, [teised] Kuidas need asjad kokku klapivad? Praegu me nokime ühte punkti kunagisest otsusest ja homme paneme praegusel juhul neli eelnõu, aga ülehomme võib-olla juba seitse tükki, usaldushääletusele ja ei mingit arutelu.

Mina tahaksin, et meie debatt oleks siin saalis kõikides küsimustes sama sisuline, nagu ta minu meelest meil reeglina on kliimapoliitikat puudutavas, keskkonnaküsimusi puudutavas olnud. Minu meelest on meil enamasti siin väga arukas ja sisuline debatt. Aitäh! instituuti? Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mul on üks selline uudishimulik küsimus. Alati, kui me räägime kliimapaketist, siis me toome välja Stockholmi instituudi. Minu jaoks on Stockholmi instituut suhteliselt kallutatud järeldustega instituut.

aastal 2019, eelmise või üle-eelmise valitsuse ajal. Ma usun, et Stockholmi Keskkonnainstituut lihtsalt pakkus parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Minul ei ole alust arvata, et nad oleksid kuidagi kallutatud. Kindlasti on nende metoodikat kontrollitud.

Aitäh küsimuse eest! Ma olen suhteliselt kindel, et lapstööjõu kasutamist reguleeritakse teistes õigusaktides nii Euroopa Liidu kui ka Eesti õiguse tasandil. Ja ma tõepoolest loodan, et seda tehakse asjakohaselt. Aitäh asjatundjaid? Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! Selle nädala alguses oli siin keskkonnaminister Erki Savisaar ja ta käsitles Eesti pikaajalist arengustrateegiat "Eesti 2035". Muu hulgas mainis ta seda, et keskkonna‑ ja kliimateemad on kasvatanud tugevasti nõudlust selle valdkonna asjatundjate järele. Kogenud ja laialdase ekspertiisiga inimeste hoidmine ja nende leidmine on üks eeldus, et kõik need head eesmärgid teostatud saaksid. Kas see on ka teie aruteludel kliimapaketi tuleviku

nii palju uusi suuri ettevõtmisi, mis nõuavad ka keskkonnamõjude hindamist, ja meil ei ole piisavalt palju spetsialiste, kes suudaksid seda tööd teha,

keda soovivad palgata ettevõtted ja keda on vaja avalikus sektoris, on tõepoolest märkimisväärne. Kui ma saaksin soovitada midagi noorele inimesele, kellele see kõik korda läheb, siis kindlasti soovitaksin kaaluda õppimist keskkonnaga seotud [erialadel].

Aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Siis on läbirääkimised. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Noored külalised rõdul,

nii paljudele tühjadele kohtadele, sest tegelikult on ühiskonnas rohepööre, kogu kliimapoliitika temaatika väga ajakohane ja just nimelt meie siin saalis saalis võime ja kohati isegi peame panema kahtluse alla erinevate teadlaste ja huvigruppide ambitsioone ja väljaütlemisi.

olgu kas või mõne sõnapaari ümbersättimist või ajakohastamist, on igal juhul vaja, sest teisiti me edasi ei liigu ja seda debatti siin saalis ilmselt ka ei pea ega täienda.

[kriis] mõjutas kahtlemata ka meie hoiakuid, et kaugtöö on võimalik. Ei pea iga päev sõitma pikki vahemaid, lendama tuhandeid kilomeetreid, et pidada diskussiooni, debatti ja teha otsuseid. Veelgi enam, töökollektiivid on selle ka üsna omaks võtnud. Nii et see uus reaalsus meie mobiilsuses on jõudnud reaalsesse Kahtlemata uus kontekst kogu kliimatemaatikas on seotud Venemaa agressiooniga Ukrainas, kogu maailm suhestub sellesse sanktsioneerivalt. Ülimalt tähtsale kohale on tõusnud energiajulgeoleku temaatika. Isegi mõneti üllatav on see, et me tegime suuri sõnu, ma julgen nii öelda, kogu Euroopas selle kohta, kuidas fossiilne

Kindlasti on Venemaa olnud väga tugevaks taganttõukajaks ja eestvedajaks kogu kliimamuutuste paketis

problemaatikat julgeoleku kontekstis. Me teame, et peame toitma ennast, aga ka kedagi veel mõnel teisel mandril. See intensiivne põllumajandus ühtpidi on probleem, aga teistpidi on see ka lahendus millegi jaoks. Me oleme oma julgeolekupoliitikat ehitanud selgelt üles printsiibil, et neid riike ja rahvaid tuleb hoida ja ehitada seal, kus nad reaalselt asuvad. Ja me peame enda jaoks sõnastama väga selgelt lahti selle, et kui me ei suuda toiduabi tagada, siis see põhjustab kusagil järgmise probleemi, järgmise laine, on see siis põgenike näol või millegi muu näol, millega me peame rinda pistma juba siinsamas Euroopa territooriumil. Ja meeldib meile või mitte, säästes oma kliimat ja soovides säästa oma põllumaad, kogu toidutootmise sektorit, samas soovides, et toit muutuks iga päev inimesele ja organismile sõbralikumaks, seal oleks vähem pestitsiide ja muid kemikaale, ikkagi me näeme seda teist probleemi poolt, et kui me toidutootmist tõmbame koomale, siis sellega tekitame kusagil

See ongi see problemaatika. Me peame arutama, me peame vaidlema, me peame kokku leppima, ja kui vaja, siis peame neid kokkuleppeid üritama ka üheskoos muuta. Aga me ei tohi mitte kunagi unustada neid suuri sõnu, et me ei ole kunagi üksi. Ka kliimapoliitikat ei saa mitte keegi ellu viia üksi, sest tegelikult on see julgeolekuküsimus. Vaieldamatult me peame andma oma panuse, aga kuulama ka naabreid. Aitäh! Peeter Ernits, palun!

28 aastat läheb sinna aega. Tegemist on Riigikogu otsusega, mis mis võeti vastu 5. aprillil 2017 ja millele kirjutas alla kadunud Eiki Nestor, Riigikogust kadunud. Sellel otsusel on 36 punkt. 36 punkti! Ja nüüd me tuleme keskkonnakomisjoni esinaise ettepanekul siia kolme punkti muutmisega.Mida

"Aastaks 2050 on Eestis konkurentsivõimeline vähese süsinikuheitega majandus. Tagatud on riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste põhjustatud negatiivsete mõjude minimeerimiseks ja positiivsete mõjude parimaks ärakasutamiseks." Ma ei hakka teist punkti ette

Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada."

siht". Yoko variandis on sedasi: "Eesti pikaajaline siht on tasakaalustada kasvuhoonegaaside heide ja sidumine hiljemalt 2050. aastaks ning vähendada selleks ajaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini."

Esimeses punktis on öeldud, et Eesti on teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, ning teises punktis on kaks korda korratud üle, et tuleb tasakaalustada kasvuhoonegaaside heidet ja sidumist.

mis käsitleb põlevkivi. Loen ette, kuna seda siin [eelnõus] ei ole märgitud: "Põlevkivi kasutamisel liigutakse järjest suurema energeetilise väärindamise ning kõrgema lisandväärtusega toodete tootmise suunas, et minimeerida põlevkivi käitlemisprotsessis tekkivat kasvuhoonegaaside heidet viisil, millega ei kaasne muu negatiivse keskkonnamõju suurenemine. Põlevkiviõli tootmise kõrvalsaadusena tekkivat uttegaasi kasutatakse elektri- ja soojusenergia tootmiseks, kusjuures pikas perspektiivis on eesmärk toota uttegaasist võimalikult suures mahus vedelkütuse, maagaasi või muude toodete asendajaid."

ja liikumist selle poole, sest puhas loodus ja kõik see ilus, mida Yoko on esimeses punktis sõnastanud, teadmistepõhine ja rahulik maailm – kes selle vastu oleks?

Kõigepealt on mul hea meel, [sest] mulle tundub, et kõik esinejad on siiski olnud seda meelt, et tegelikult on see vajalik eesmärk. Ma arvan, et et see, et meie poliitika põhialused, meie dokumendid on kooskõlas meie eesmärkidega, kindlasti ei ole nina nokkimine, vaid see on lihtsalt normaalne demokraatlik asjade korraldamine.Ma

puudutab neid teisi ettepanekuid, siis hetkel me oleme esimese lugemise juures. Muudatusettepanekute tähtaeg on 27. mai. See tõepoolest on oluline teema. Põhialuste dokumendi ajaline raam on pikk ja üldistustasand on suur,

Kui on ettepanekuid, siis loomulikult saame me neid menetluse käigus arutada. Aitäh! Aitäh, hea

peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade" – võib-olla on see [mõte] aastaks 2050 juba aegunud ja võib-olla peaks praegu mõni teine komisjon sellega tegelema. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 616 esimene lugemine lõpetada. Ühtegi konkureerivat ettepanekut siin ei ole, nii et esimene lugemine on lõpetatud.